Poštovane kolegice i kolege, ipak ima dvije kolegice, ovaj gospodo i gospodo zastupnici. Sukladno čl. 226. st. 2. Poslovnika predlažem dopunu dnevnog reda 8. sjednice sa 10 novih točaka. Vi ste taj prijedlog dopune dnevnog reda dobili elektroničkim putem. Kako sukladno čl. 225. st. 4. Poslovnika pisanih pisanih prigovora na prijedlog dopune dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red sjednice, 8. sjednice. Poštovane zastupnice i zastupnici, temeljem čl. 247. Poslovnika predlažem da se slijedeće dvije točke provedu kao objedinjena rasprava, a to su: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između EU i njenih država članica s jedne strane i Socijalističke Republike Vijetnama s druge strane, drugo čitanje, P.Z. br. 165. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između EU i njenih država članica s jedne strane i Republike Singapura s druge strane, drugo čitanje, P.Z. br. 166. Ima li kakvih primjedba da tako provedemo? Ako nema provest ćemo objedinjenu raspravu. Prije nego započnemo s raspravom želim vas obavijestiti da ćemo po završetku rasprave kao što je to uobičajeno prijeći na iznošenje stajališta kluba zastupnika tj. čim završimo nećemo čekati ono 13 sati, vjerojatno ćemo znatno ranije završiti, pa ćemo odmah prijeći na iznošenje stajališta zastupnika. Molim vas obavijestite kolege koji nisu ovdje, nažalost većina ih nije, da znaju doći i ako imaju želju da iznesu u ime kluba ili vlastito stajalište.

Navedenim čl. 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik Zdenko Lucić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Cilj ova dva sporazuma je poboljšati ulagačku klimu između EU i Singapura odnosno Vijetnama. Očekuje se da će sporazumi donijeti koristi ulagačima iz EU u smislu koristi ulagačima iz EU u smislu osiguravanja visoke razine zaštite ulaganja, te da će istovremeno zaštititi prava EU i država članica na reguliranje i provođenje ciljeva javne politike kao što su zaštita javnog zdravlja, sigurnosti i okoliša. Sporazumi sadrže odredbe o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i stranke, te rješavanju sporova između stranaka. Sporazumi se temelje na novom pristupu EU zaštiti ulaganja i rješavanje investicijskih sporova nalik onome sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu između Kanade s jedne strane i EU i njezinih država članica s druge strane, koje je HS potvrdio 2017.g. Ulagačima iz EU i njihovim ulaganjima omogućava se pošten i pravičan tretman i zaštita od diskriminacije u usporedbi sa domaćim ulaganjima, te štiti od nezakonitoga izvlaštenja. Sporazumom se uspostavlja stalni međunarodni i potpuno neovisni sustav rješavanja sporova koji se sastoji od prvostupanjskog i žalbenog suda koji će provoditi postupke rješavanja sporova na transparentan i nepristran način. Sporazumom se uzima u obzir i financijsko stanje ulagača, te omogućuje određene pogodnosti za mala i srednja poduzeća. Da bi stupio na snagu sporazum trebaju potvrditi sve stranke u skladu sa svojim odgovarajućim unutarnjim pravnim postupcima. Europski parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje sporazuma i pozvao na što bržu ratifikaciju sporazuma. Za izvršavanje sporazuma nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Uzimajući u obzir prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora i da se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnih ugovora predlaže se prijedloge zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za vanjsku politiku poštovana zastupnica Zdravka Bušić, izvolite. **Bušić, Zdravka

Dobro, nisam ja, ja ništa nisam dirala. Dobro jutro želim svima poštovani g. potpredsjedniče. Odbor za vanjsku politiku HS na svojoj 10. sjednici održanoj 23. rujna 2021.g. razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između EU i njezinih država članica s jedne strane i Socijalističke Republike Vijetnama s druge strane, drugo čitanje, prijedlog zakona br. 165. koji je predsjedniku HS dostavila Vlada RH aktom od 16. srpnja 2021.g., kao i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između EU i njezinih država članica s jedne strane i Republike Singapura s druge strane, drugo čitanje, prijedlog zakona br. 166. koji je predsjedniku sabora, HS dostavila Vlada RH aktom također od 16. srpnja 2021.g.. Odbor za vanjsku politiku raspravio je, raspravljao je o predmetnim konačnim prijedlozima zakona kao matično radno tijelo u skladu sa čl. 67. Poslovnika HS. Nakon obrazloženja predstavnice predlagatelja jučer smo imali predstavnicu predlagatelja, te provedene rasprave, Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje ovih dvaju zakona, da ne ponavljam, ja sam već napomenula koji su to. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle pred nama se nalaze dva zakona o suradnji EU odnosno njezinih država članica i dvije azijske države. Ovo bih ocijenio pozitivnim i zbog toga što je azijski prostor gospodarski govoreći, postao nezaobilazan kada govorimo o investicijama i kada govorimo, naravno o tržištu i zapravo je pohvalno što je i EU to prepoznala, prije svega, u slučaju ove dvije države, dakle Singapura koji je mala država, ali ekonomski izuzetno jaka i Socijalističke Republike Vijetnam koji unatoč možda, konotacijama kojima nekima ima taj prefiks socijalistička je itekako snažan gospodarski faktor, snažno tržište i sve se brže razvija i probija i na druga tržišta, uključujući i europsko. Ocjenjujem da je jako dobro što EU štiti svoje ulagače na ovom prostoru, a imajmo na umu da je Singapur i članica ASEAN-a, ako se ne varam, ovo je i prvi takav slučaj da EU sklapa ovakvu vrstu ugovora sa članicom ASEAN-a. Dakle, koja štiti ulagače EU koji sigurno imaju interesa i u Vijetnamu i u Singapuru, znamo da je investicija, posebice u Vijetnam, sad za Singapur nemam adekvatne podatke, bilo i prije iz EU, odnosno naših država članica, sada će biti zaštićeniji, odnosno njihova ulaganja će biti sigurnija. To je naravno, prilika i za ono malo tvrtki koje mogu ulagati izvan Hrvatske, ako se odluče da uživaju zaštitu koja im nudi članstvo u EU, ali isto tako, jedna od prednosti članstva u EU, koje često zaboravljamo, a to je da se naši interesi, naši ulagači, naši gospodarski subjekti, naši građani bolje štite prema drugim, odnosno trećim državama koje nisu članica EU. Isto tako, Isto tako, ovo otvara mogućnosti i za ulaganja iz spomenutih država u EU po načelu reciprociteta, to nas kao Hrvatsku također, može zanimati zbog eventualnih ulaganja, prije svega, iz Singapura, ali kažem, ne bih podcijenio ni Vijetnam, imali smo prošle ili pretprošle godine, ne mogu vam se sada zakleti, jednu ozbiljnu delegaciju iz SR Vijetnama koji su bili u Ministarstvu vanjskih poslova, ali obišli su još neke institucije u Hrvatskoj i koji zapravo su izrazili želju za približavanje za intenzivnije političke kontakte, ali prije svega, za intenzivnije gospodarske kontakte, jer i Vijetnam je turistička destinacija, ali Vijetnam je, kao što sam rekao i gospodarstvo koje se jako brzo širi i Hrvatska tu može koristiti i svoj geografski položaj da bude put u EU za ove zemlje. Također, kada govorimo o Singapuru, tu mislim da nije nešto potrebno posebno elaborirati, Singapur je isto tako jaka gospodarstvo, jaka ekonomija, koja može i ulaže u inozemstvo. Također, znam da su i neki hrvatski subjekti gospodarski tražili potencijalna, odnosno mogućnosti, ispitivali mogućnosti ulaganja u Singapur. Tu je prije svega, izvoz naših prehrambenih proizvoda, prije svega vina koja u Singapuru, kako kako sam informiran, se sve više konzumira, odnosno budući da Singapur ima jako veliku populaciju, kao bih nerezidenata, odnosno nerođenih u Singapuru, dakle potražnja stalno raste. Prema tome, da skratim, ovi Ugovori su nešto što držimo, mi barem u Klubu SDP-a Hrvatske da su vrijedni podržati, štite naše interese, dakle interese potencijalnih hrvatskih ulagača u ovim prostorima, ali također, otvaraju vrata i za ulagače iz Singapura i SR Vijetnam koje se eventualno odluče doći u Hrvatsku da i oni uživaju zaštitu, a samim time što su njihova ulaganja sigurnija i veća, veća vjerojatnost da će doći. Sada trebamo nastupiti mi kao gospodarska diplomacija, kao uređena država po ovome pogledu i pokušati te iste investitore privući. Naravno i mi sa naše strane, kao parlamentarci, sudjelovati koliko god u tome možemo.

Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege zastupnici i poštovani građani koji nas pratite putem ekrana. Što se tiče ovog Konačnog prijedloga Zakona o potvrđenju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Singapura i Vijetnama i sa EU, smatramo da je to dobro iz razloga što će upravo ti sporazumi poboljšati investicijsku klimu između, prije svega, Singapura i EU. Na kraju dana ti zakonodavni okviri i propisi će i ostvariti određene ciljeve javne politike u smislu poboljšanja zdravstva, sigurnosti okoliša, itd., i ono što je u zakonodavnom smislu odlična stvar, je da će ovaj Sporazum zamijeniti zapravo 12 bilateralnih sporazuma koje su potpisale zemlje članice EU sa Singapurom. Ono što mi je upalo u oko čitajući, prije svega, Ugovor sa Singapurom je članak 2.3. i to je nacionalni tretman. Nije on diskutabilan po tom pitanju, međutim ono će mi zapravo pomoć da odvedem raspravu u jednom drugom smjeru. I taj Članak 2. točka 3. nacionalni tretman govori da zapravo ugovorne strane bi trebale imati zapravo povoljan tretman, dakle s jedne i druge strane i da nema, nema nekakvih preferencija u smislu ulaganja, dakle između zemlje koja ulaže i zemlje dakle u koju se ulaže. Ono šta se zapravo nastavlja na to je na stranici 184 zapravo ograničenja koja na Članak 2. točka 3. stavlja Singapur. Dakle, na taj nacionalni tretman Singapur stavlja ograničenje na opskrbu pitkom vodom u Singapuru i pod broj b) dakle vlasništvo, kupnju i općenito na nekretnine, dakle investitori kada dolaze u Singapur nemaju onaj isti povoljan dakle odnos koji su imali dakle sa Člankom 2. točka 3. I to vam sad mogu reći zato što sam živio u Singapuru i dobro poznajem tu zemlju, studirao sam tamu. Dakle, ograničenje koje je Singapur zapravo stavio dakle u tom ugovoru jest zapravo što je to ograničenje prostora, a ono je otok veličine Krka, nešto malo veći, dakle Krk i nešto malo Cresa to je otprilike Singapur, dakle prije svega dakle na nekretnine i s druge strane voda koja je oskudna i to je prirodni resurs kojeg zapravo Singapur kao takvog nema. I u tom smislu voda je odraz njihovog suvereniteta i državnosti. I tu bih htio povući određene paralele sa našom Hrvatskom. Dakle, ono što smo rekli dakle razlog zašto je Singapur stavio dakle ograničenja na ovaj ugovor jeste što Singapur dobiva pitku vodu iz četiri izvora. Jedno je prirodni resursi odnosno prirodni rezervoari, njih je 17, nadalje dakle imaju prikupljanje kišnice i to je strategija u Singapuru koja je poznat pod nazivom „svaka kapljica je bitna“, nadalje imaju new water to je visokokvalitetna pročišćena, pročišćena voda i dakle imaju vodovodi koji dolaze iz Malezije, to je ugovor koji je još Li Kvan Ju potpisao sa Malezijom 1962. 1962. godine i traje do 2061. godine te desalinizirana voda gdje desaliniziraju kao i Izrael. Ono šta je zapravo Li Kvan Ju još shvatio nakon osnivanja Singapura kasnih '60.-tih godina jest da je voda zapravo ključna zapravo za samodostatnost te azijske zemlje i oni su krenuli zapravo u samodostatnost šta računaju da će postići do 2061. godine. E sad, dolazim polako do pointa koji hoću ovdje napravit, a to je da Singapur iako je zemlja veličine Krka, znači ponavljam to je zemlja veličine Krka dakle ona je uspjela staviti tako važno ograničenje u ugovor kojim će zapravo zaštiti vlastiti suverenitet i državnost i jednu i to unutar opskrbe pitkom vodu jednu EU staviti zapravo u nepovoljan investicijski položaj gdje zapravo EU ne može operirati onako po čistim tržišnim principima, a sve kako bi zaštitili zapravo svoje E sad, kako se Hrvatska odnosi prema svojem vodnom blagu? Nedavno smo zapravo pokazali i dokazali da unatoč tome što vladajuća stranka se kune u zelene strategije pogotovo zbog toga što je to postala određena mantra koja je preuzeta iz EU vidljivo je da se devastiraju rijeke i zeleni okoliš dakle u Karlovačkoj županiji. I osim što su hidrocentrale kojim se opterećuju brdski potoci kao što je Dobra dakle uzeli brojne živote ono što je ključ jest da uništene su i zemljišta i flora i fauna i Dobre i Mrežnice koje su ogromni vodni potencijali odnosno pitka voda. I da vidite kako bi Singapur zaštitio jednu Dobru i Mrežnicu da ima takve, da Već da jedna hidrocentrala uzme život je već ogroman problem, a kamoli još uništenja takvog jednog blaga koje Hrvatska ima. Mislio sam da će sa Lešćem priča stati, međutim ono što sam uspio vidjeti da HEP-u i Hrvatskim vodama tu očito nije kraj. I ono što se zapravo priprema jest i potapanje Kosinjskog polja

Zvonimir (MOST)** Pa to je, to je zapravo cilj da će pokazat na koji način je ugovorna odredba zaštićuje dakle prirodne resurse. Dakle to je ključ. I molim vas da mi vratite sad ovih 20 sekundi. Kolega Troskot nemojte sa mnom diskutirati i postoji Članak 232. i ja vam mogu radi toga dati opomenu. Radije se vratite na temu. Dakle ovako što se tiče zaštite vodnih resursa, dakle nemoguće je postići da će jedno akumulacijsko jezero koje će potopiti humusno tlo dati pitku vodu i da će to moći se koristit za vodu koju će onda piti cijela lička, Ličko-senjska županija. Ono što je ključ jest da je Singapur zapravo svojim ograničenjem u ugovoru s EU zaštitio i bori se za svaku kapljicu kiše što je zapravo i njihova strategija dok hrvatska Vlada svjesno i namjerno uništava vodna, kulturna i okolišna blaga RH. A voda je A voda je prirodni resurs koji će se u vrlo bliskoj budućnosti plaćati zlatom. I Singapur to zna i zato ugovorom štiti svaku kapljicu kiše, naglašavam svaku kapljicu kiše i to je naznačeno u samom ugovoru i to na svom singapurskom tlu. A mi dakle uništavamo vodna bogatstva i ne brinemo se za tako važan prirodni resurs kao što je voda, a voda je pokazatelj suvereniteta jedne države i Klub MOST-a će se borit za vodu na najvišim razinama. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Zdravka Bušić. Izvolite.

Dobro, hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege, poštovani tajniče Luciću sa suradnicom, evo danas imamo ova dva sporazuma pred sobom za potvrđivanje koje doista Klub HDZ-a želi podržati. Znači to su sporazumi između EU i Republike Singapura kako smo već čuli i Socijalističke Republike Vijetnama. To su sporazumi o zaštiti ulaganja, prvi takvi sporazumi ja bih nazvala neke moderne generacije koje sadrže nova moderna, modernizirana, modernizirana pravila o zaštiti ulaganja temeljena na novom pristupu EU o zaštiti ulaganja i rješavanju investicijskih sporova. Ja bih rekla da ovi sporazumi su zapravo nalik na CET-u, što je potpisan također i ratificiran u ovom saboru. Ulagačima iz EU i njihovim ulaganjima omogućava se pošten i pravičan tretman i zaštita od diskriminacije, te zaštita od nezakonitog izvlašćenja. Osim toga ovim sporazumima se uspostavlja stalni međunarodni i potpuno neovisni sustav rješavanja sporova, a to je u ovom slučaju jako bitno. Sklapanje ovih sporazuma kako smo čuli od državnog tajnika Lucića pridonijet će poboljšanju ulagačke klime između EU i spomenutih zemalja, te se očekuje da će sporazumi donijeti ne samo koristi ulagačima iz EU u smislu osiguravanje visoke razine zaštite ulaganja već će se istovremeno i osigurati povoljniji pravni okvir za privlačenje novih ulaganja iz tog dijela Azije u EU. Svako povećanje stranih ulaganja ne samo u Hrvatsku već i u drugim državama članicama EU s kojima Hrvatska gospodarski surađuje pozitivno utječe i na hrvatsko gospodarstvo, te pomaže u gospodarskom oporavku, oporavku Hrvatske. Slijedom toga, Klub zastupnika HDZ-a podržava širenje mreže ovakvih novih sporazuma o ulaganjima, je suglasan sa usvajanjem konačnih prijedloga zakona o potvrđivanju ova dva sporazuma koje smo već čuli da ne ponavljam njihova dugačka, dugačke naslove. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Budući da se nitko nije više javio, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege zastupnici

potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege,

Hvala